(Ne)Zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u

ste izveštaje Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres predloga zakona u pojedinostima.Na

Hvala, gospodine potpredsedniče.Poštovana gospođo ministar, koleginice i kolege poslanici, danas je pred nama rasprava u pojedinostima po Predlogu zakona o faktoringu, jednom potpuno novom zakonu, koji ima za cilj da reguliše jednu finansijsku oblast koja, doduše, traje, odnosno prisutna je na našem finansijskom tržištu unazad šest do osam godina, znači, negde od 2005-2006. godine, a radi se o finansijskoj usluzi faktoringa, ili o ustupanju kratkoročnih potraživanja, sadašnjih ili budućih, između pravnih lica.Cilj ovog zakona trebalo da bude veća pravna sigurnost učesnika u faktoringu. Do sada se jeste taj posao odvijao, ali nije bilo zakonske regulative. Samim tim, rečeno i u obrazloženju, a sa time se slažemo, trebalo bi da pomogne mnogo više malim i srednjim preduzećima, da svoja zarobljena obrtna sredstva u potraživanjima oslobode i da plasiraju u neke svoje druge proizvodne prose.Naime, unazad godinama, a posebno za pet do šest godina od kada je i svetska ekonomska kriza, rokovi potraživanja kod nas između pravnih lica za prodaju robe ili učinjene usluge su umele da budu i šest, osam, devet, pa i 12 meseci. Bilo je jako teško naplatiti svoje potraživanje usled opšte nelikvidnosti privrede, usled opšteg nedostatka novca na tržištu, tako da su mala i srednja preduzeća bila prisiljena da odgovore na faktoring usluge, najpre, banaka, organizacija i kuća koje su u okviru banaka ponudile faktoring usluge i da svoja potraživanja ustupe ne bi li tako došle do likvidnih sredstava i ne bi li tako, zbog svog lošeg kreditnog rejtinga i nemogućnosti da koriste klasične kredite kod domaćih i stranih banaka, uspele da dođu do slobodnih novčanih sredstava.Dobro je što ovaj zakon sada reguliše i da potraživanja mogu da budu ustupljena i kada se odnose na državna preduzeća i javni očekujemo da mnoga pravna lica koja su poslovala sa državnim javnim preduzećima mogu ustupanjem svojih potraživanja da rizik naplate od države prebace na faktoring kuće.Dobro je i to što mala i srednja preduzeća, odnosno, pre svega dobavljači ili kooperanti, nazovimo ih kako god, prema velikim proizvodnim firmama i velikim trgovinskim lancima sada mogu ta svoja potraživanja od tih tih velikih kuća da ustupe na tržištu. To ranije nisu mogli jer su tipski ugovori velikih kuća, velikih trgovinskih lanaca onemogućavale naše domaće dobavljače, ako su u pitanju trgovinski lanci, da ta svoja potraživanja ustupe. Jednostavno, to nisu mogli.I nisu mogli.I u načelnoj raspravi smo nešto malo načeli tu temu, polazeći od toga da će, kako je i u obrazloženju rečeno, ovaj zakon o faktoringu, između ostalog, uticati na konkurentnost ponude na finansijskom tržištu, a samim tim će delimično smanjiti cenu kapitala na finansijskom tržištu.Međutim, tržištu.Međutim, ako pođemo od toga da su danas još uvek potraživanja prilično rizična kada će se naplatiti i u kom iznosu će se naplatiti i da su ona pravna lica najčešće prinuđena da ustupe svoja potraživanja, i to baš ona koja su najrizičnija kada je njihova naplata u pitanju, onda postavljamo pitanje

za koje smatramo da jesu prisutne u ovom zakonu, ispravimo. Još uvek ne znamo kako će se ovaj zakon odraziti na praktičnu primenu. Očekujemo, kada stupi na snagu, da će se tek tada videti koje su njegove manjkavosti.Sada prelazim na član 2.

je potraživanje koje dospeva na naplatu u roku do godinu dana od dana prodaje robe, odnosno pružanja usluge. Stavili smo zarez i dodali reči: "imajući "imajući u vidu ograničenja propisana Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama".Naime, mi smo pre neki mesec doneli Zakon o rokovima o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između pravnih lica i tu smo ograničili naplatu, odnosno rokove naplate potraživanja na 45 i 60 dana. Polazimo od toga da će svi ovaj zakon da poštuju, da će plaćati svoje dugove u roku od 45 i 60 dana, tako da ako

ako poštujemo zakon, da redovno naplate svoja potraživanja a neće plaćati skupe usluge faktoring kuća i visoke kamatne stope i regrese da bi ova potraživanja naplatili.Zato smo smatrali, a radi preciznosti, da bi trebalo ovde, ovde, u ovom stavu i ovoj tački 3. spomenuti i ovaj zakon o rokovima plaćanja. Hvala. Zahvaljujem predsedavajući.Prethodni govornik govorio je o Zakonu o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama. Činjenica je da je taj zakon koji obavezuje da sve treba da se plati u roku od 45 i 60 dana trenutno na snazi. Mi na sajtu Ministarstva finansija i privrede imamo prilike da vidimo koje lokalne samouprave, koje škole, koji direktni korisnici ne poštuju ovaj zakon, tj. nisu u mogućnosti da postupaju po ovom zakonu zbog blokade računa.Jedna od takvih lokalnih samouprava je gradska uprava Zaječara. Mi veoma dobro znamo da su 23. juna tamo održani izbori.

nedopustivo – da SNS na jednoj sednici privremenog organa stavi jednog direktora, a za tri dana zakaže sednicu, tog direktora smeni pa stavi nekog drugog i tako nekoliko puta. Ono što mi tražimo je da se zakaže konstitutivna sednica lokalne samouprave u gradu Zaječaru. Da li još neko želi reč? (Ne)Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Miroslav Petković i Milica Radović.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodni poslanik Gorica Gajić.

isti.Naime, tačka 4) reguliše učesnike u faktoringu i kaže ko su ustupaoci svojih potraživanja. Jednostavno, smatramo da pored privrednih društava, banaka, preduzetnika, treba da dopunimo ovaj član i da kažemo da ustupaoc svojih potraživanja može da bude i zadruga. Tu smo mislili na zemljoradničke zadruge, hvala bogu, ima ih još koje rade vrlo uspešno i one uglavnom posluju po principima kao i ostala pravna lica. I one imaju svoja potraživanja, vrlo često nenaplativa, posluju u sferi u sferi poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje, tako da smo smatrali da treba i njih ovde dodati.Vi ste u obrazloženju rekli da ćete videti kako će se zakon ponašati u praksi, što ne znači da se neće proširiti na još neke oblike udruživanja, tako da smatramo da ste time dali prostora da se eventualno, ako ovoga puta niste prihvatili, u nekim novim predlozima i dopunama ovog zakona budu uvrštene i zadruge. Hvala. Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Miroslav Petković i Milica Radović.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima Član 3. Predloga zakona kaže da buduće potraživanje može biti predmet faktoringa samo ako je odredivo i ako ugovor o faktoringu sadrži podatak o tome ko će biti dužnik takvog potraživanja. To je stav 1.Mi predlažemo ovim našim amandmanom na član 3. stav 1. da se posle reči: "ako je", dodaju reči: "vremenski i vrednosno odredivo". Prosto, smatramo da potraživanje mora da bude vremenski i vrednosno odredivo, tako bi bar trebalo da stoji, da znamo kada dospeva i koji je to iznos potraživanja koji se ustupa. Preciznosti radi dali smo ovaj amandman. Hvala.Da li još neko želi reč? (Ne)Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Miroslav Petković i Milica Radović.Da li neko želi reč?

tačka 5) kaže se da se uz zahtev za odobrenje za obavljanje faktoring poslova podnosi i overena izjava da će se osnivački novčani kapital u iznosu od 40 miliona dinara uplatiti na račun kod poslovne banke. Mi dodajemo da se stavi zarez i da se kaže: "uplatiće taj iznos kod poslovne banke u roku od 15 dana" i da se stavi tačka.Znači, pošto je Ministarstvo dužno da po zahtevu reaguje i izda rešenje u roku od 15 dana, smatramo opet, preciznosti radi, ono pravno lice koje podnese zahtev za odobrenje za vršenje poslova za faktoring treba da zna da je to ipak tih 15 dana, da se ne desi da dođe sutradan, posle 15-og dana i da Ministarstvo probije ovaj rok od 15 dana kada je u obavezi da mu izda rešenje. (Ne)Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Miroslav Petković i Milica Radović.Da li neko želi reč? zakona glasi: "domaći faktoring čiji je predmet prodaja potraživanja nastalog prodajom robe ili pružanjem usluga između domaćih lica na unutrašnjem tržištu." Mi amandmanom predlažemo da umesto reči: "domaćih lica" stoje reči: "pravnih lica i preduzetnika koji imaju sedište, odnosno koji su registrovani u Republici Srbiji".U vašem obrazloženju po našem amandmanu

Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Miroslav Petković i Milica Radović.Da li neko želi reč?

dodajemo našim amandmanom reč: "celokupnog" i dalje tekst ostaje isti. Faktoring sa regresom podrazumeva da ustupalac odgovara faktoru za naplativost celokupnog potraživanja na dan dospelosti potraživanja. U stavu 2. posle reči: "u granicama" dodaje se reč: "ugovorene", a reči: "ako nije drugačije ugovoreno" brišu se. Naime, stav 2. člana 16. kaže: "kada je ugovoren faktoring sa regresom, faktoring ima pravo da zahteva namirenje od dužnika, ustupaoca ili od obojice u isto vreme u granicama odgovornosti dužnika i ustupaoca ako nije drugačije ugovoreno."Prosto, ne bi smelo da ne bude ugovoreno ko je odgovoran za naplatu. Uglavnom imamo faktoring sa regresom i tu jasno stoji ko je odgovoran za potraživanja, da li je to dužnik ili je ustupaoc. To mora da bude u ugovoru navedeno, jer ustupalac odgovara faktoru za naplativost celokupnog potraživanja.

kako se naplaćuje i ko naplaćuje.

smatraće se da je ugovoren faktoring sa regresom.Ponovo se poziva na član 20. i kaže - šta ugovor o faktoringu sadrži, pa tačka 2. kaže – podatak o vrsti faktoringa. Ako je obavezno da po članu 20. ugovor o faktoringu sadrži koja je vrsta faktoringa, smatramo da ne bi smelo da se desi, to je jedno osnovno, da u ugovoru ne bude naznačena vrsta faktoringa. Zato i smatramo, radi veće sigurnosti, da se ne izazove nedoumica da li treba da budu ugovoreni ili ne treba da bude ugovoren, da ovaj član treba da brišemo, da se kasnije, kada budemo obrazlagali član 20, poštuje tačka 2. gde mora ugovorom da bude određena i vrsta faktoringa. Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Miroslav Petković i Milica Radović.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Miroslav Petković i Milica Radović.Reč ima narodni

8. podtački šta to sve ugovor o faktoringu sadrži, ali analizirajući ovaj predlog zakona i u načelnoj raspravi prilično istakli da tu ipak nedostaju još neke odrednice koje bi malo preciznije odredile šta to još ugovor o faktoringu sadrži. Zato mi amandmanom u 20, posle tačke 1, predlažemo da se doda nova tačka 2. gde bi stajalo da ugovor o faktoringu treba da sadrži i podatke o dužniku. U novoj tački 10. bi se odredio rok važenja ugovora o faktoringu i u novoj tački 11. bi se odredila nadležnost suda u slučaju spora.U svakom ugovoru o obligacionim odnosima i u svakom kupoprodajnom ugovoru imamo, tamo negde, zadnji član koji kaže koji je sud nadležan.

Hvala.Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Miroslav Petković i Milica Radović.Da li neko želi reč? (Ne)Na član

možda tako i treba, ne znam, nov je zakon, da se dužnik ništa ne pita. Dužniku se samo prosledi pismeno obaveštenje da je potraživanje prema njemu ustupljeno i tu je za njega kraj. Smatramo da bi zakonom trebalo propisati da dužnik barem u pisanoj ili elektronskoj formi potvrdi prijem obaveštenja da je potraživanje ustupljeno i da ta njegova pisana potvrda bude deo dokumentacije koja se prilaže uz ugovor o faktoringu.Bez obzira na vaše obrazloženje, gde kažete da ne mora i ne treba da stoji, smatramo da ovde treba da stoji da dužnik ima barem tu obavezu u ovom poslu faktoringa.

da se postavi tako da ucenjuje onog malog kome su potrebna sredstva. On je ustupio svoje potraživanje faktoru i faktor sa tim dalje rešava stvari.Nema razloga za ovo. Ovim bi se opet vratili na istu situaciju kada smo zbog toga u prošlosti imali mnogo razloga da se mala i srednja preduzeća zatvore zato što su veliki sistemi dugovali puno malim preduzećima, malim proizvođačima i oni nisu imali ta obrtna sredstva. Banke, koje sam spominjao u prethodnoj raspravi, su sa tim ubitačnim kamatama uništile našu privredu. Moralo je ovako da

potvrda da je dobio obaveštenje o ustupanju potraživanja radi veće pravne sigurnosti i ustupaocu i faktoring kući. član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Miroslav Petković i Milica Radović.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 29.

Znači, nakon prijema obaveštenja iz člana 24. ovog zakona, dužnik je u obavezi da potraživanje isplati faktoru, na dan dospelosti potraživanja, radi preciznosti.Dalje, posle stava 2. dodaje se stav 3. koji bi glasio: "Danom prenosa isplate iz stava 2. prestaje obaveza dužnika i prema ustupaocu i prema faktoru".

s tim što je ustupalac obavezan da faktoru odmah prenese isplatu". To je stav 2, a mi dodajemo posle toga logičan stav 3. koji kaže: "Danom prenosa isplate iz stava 2. prestaje obaveza dužnika i prema ustupaocu i prema faktoru".Znači,

greškom uplati potraživanje ustupaocu a ne faktoru, samim tim njegova obaveza prema faktoru ne prestaje. Ali, kada ustupaoc prenese faktoru potraživanje koje je dobio nazad, onda bi trebala da prestane obaveza faktoru i prema jednom i prema drugom, da se precizira, jer je on ipak svoje dugove namirio. Hvala.Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Miroslav Petković i Milica Radović.Da li neko želi reč? (Ne)Na član

faktoru za osnovanost i vrednost potraživanja koje su predmet ugovora o faktoringu". Mi predlažemo da se reč: "vrednost" zameni rečju: "iznos", pa da glasi: "Ustupalac je odgovoran za osnovanost i iznos potraživanja".Vi niste prihvatili ovaj amandman, uz obrazloženje da se termin: "iznos" odnosi samo na nominalan iznos potraživanja iz ugovora o kupoprodaji roba ili usluga.

koje regulišu šta sve sadrži ugovor o faktoringu i posebno je predviđen tačkama 5) i 6) gde se kaže da ostale naknade, kamatu, proviziju i drugo, određuju osnovanost i iznos. Iz tih razloga smo predložili da i ovde stoji "iznos" a ne "vrednost". Hvala.Na član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Miroslav Petković i Milica Radović.Da li neko želi reč?

celini.Poštovani narodni poslanici, pošto je Narodna skupština završila raspravu o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, a s obzirom da je već ranije odlučivala o 1. tački dnevnog reda – Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem utorak, 16. jul 2013. godine, sa početkom u 10.00 časova, kao Dan za glasanje o preostalim tačkama dnevnog reda sednice Osmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije